(SDP)** Raspraviti ćemo 5. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 663; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 obrazložiti prijedlog zakona zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Osnovni cilj izmjena ovoga zakona jest osiguravanje redovitog i nesmetanog odvijanja investicija u prostoru mora i obale uz zadovoljavanje visokih standarda sigurnosti na moru i zaštite morskog okoliša kroz povećanje dostupnosti kvalitetnih hidrografskih usluga neophodnih za potrebe prostornog planiranja, gradnje i sigurnog odvijanja drugih ljudskih aktivnosti na moru što će se ostvariti uvođenjem nacionalnog standarda službene hidrografske izmjere i kartografske djelatnosti primjenom instituta ovjere službenih hidrografskih izmjera. Liberalizacijom i uređenjem tržišta hidrografske djelatnosti te definiranjem transparentnih obveza nositelja zahvata investitora građevine i ovlaštenja koncesija na pomorskom dobru u pogledu službene hidrografske izmjere. U roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog zakona uredit će zatečeno stanje u morskom prostoru te će se izmjeriti i u službene karte i publikacije te će se izmjeriti i u službene karte i publikacije ucrtati svi postojeći objekti u morskom prostoru što će u bitnome utjecati na sigurnost ljudskih života i imovine na moru kao i na investicijsku klimu. Međunarodna konvencija o pravu mora iz 1982. godine člankom 24. stavak 2. obvezuje RH kao obalnu državu da objavljuje na prikladan način svaku opasnost za plovidbu u svom teritorijalnom moru koja joj je poznata. Nadalje, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru tzv. SOLAS 1974. u Poglavlju 5. odredbi 10. utvrđuje obveze obveze potpisnica u pogledu hidrografskih djelatnosti koje uključuju hidrografsku izmjeru te kartografsku i drugu izdavačku djelatnost kojom se jamči sigurnost plovidbe. Uz Pomorski zakonik, Zakon o hidrografskoj djelatnosti osnovno je normativno mjesto kojim se navedene obveze ispunjavaju. Zakon o hidrografskoj djelatnosti na snazi je od 20. svibnja 1998. godine te uređuje sadržaj hidrografske djelatnosti, uvjete i način obavljanja te djelatnosti te osnovne pravne osobe Hrvatskog Hrvatskog hidrografskog instituta za obavljanje te djelatnosti od interesa za RH. Dosadašnja primjena zakona ukazala je na potrebu njegovih djelomičnih izmjena i dopuna. Zbog zakonskih praznina postojećeg zakona, značajan broj zahvata u morskom prostoru, na morskom dnu i na obali kojima se mijenjaju hidrografske značajke tog prostora a danas nije ucrtano u službene pomorske navigacijske karte niti je sadržan u službenim navigacijskim publikacijama što predstavlja sustavni problem o sigurnosti, osiguranja sigurnosti plovidbe, zaštiti morskog okoliša i gospodarenja more i podmorjem koji značajno pridonosi riziku za ljudske živote i imovinu na moru. Temeljeni problem predstavlja činjenica da investitori zahvata u morskom prostoru u sklopu postojećeg normativnog rješenja a nemaju dostupnost transparentne i cjelovite usluge. Službene hidrografske izmjene neophodne za planiranje, projektiranje, izvedbu i objavu zahvata u prostoru mora i obale neophodnu

danas ne postoji nacionalni standard hidrografske i kartografske djelatnosti već se primjenjuju smjernice i preporuke međunarodne hidrografske organizacije koje su dispozitivnog karaktera pa se ovim prijedlogom uvodi pravna osnova za utvrđivanje kongentnog nacionalnog hidrografskog i kartografskog standarda kroz podzakonski akt čime se transparentno utvrđuju obveze u hidrografskoj i kartografskoj djelatnosti na moru. Postojeći zakon ne propisuje jasno obveze investitora odnosno nositelja zahvata u morskom prostoru u pogledu službenih hidrografske izmjere niti donosi transparentan popis objekata čija je izmjera i objava u službenim kartama i publikacijama obavezna. Obaveze nositelja zahvata u dosadašnjoj praksi utvrđivali su se rješenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i lučkih kapetanija u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te odobrenja i suglasnosti za zahvate i aktivnosti na moru s osnove sigurnosti plovidbe temeljem općih odredbi Pomorskog zakona i Zakona o lučkim kapetanijama na pojedinačnoj osnovi vodeći se okvirnim smjernicama međunarodne hidrografske organizacije. Pa se ovim prijedlogom integralno i transparentno utvrđuju prava i obaveze investitora zahvata u području mora, morskog dna i podmorja u pogledu službenih hidrografskih izmjera na sustavan način. Postojeće normativno rješenje dopušta da pored Hrvatskog hidrografskog instituta određene hidrografske poslove u pravilu isključivo izmjeru dubinu mora mogu obavljati i druge pravne osobe uz posebno ovlaštenje no zakon ne omogućava da rezultati tih hidrografskih izmjera budu uvršteni u službene pomorske i navigacijske karate i publikacije. Jer službene izmjere obavlja isključivo javna ustanova Hrvatski hidrografski institut. Ovim prijedlogom zakona osigurava se sustavno i standardizirano obavljanje hidrografske djelatnosti za potrebe prostornog planiranja, gradnje i drugih ljudskih aktivnosti na moru kroz daljnju liberalizaciju hidrografske djelatnosti pri čemu se otvara mogućnost ovlašćivanja pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika u pravilu geodetskih tvrtki za obavljanje poslova službene hidrografske izmjere pod uvjetima ispunjenja odgovarajućih stručnih i tehničkih standarda koji bi se uredili odgovarajućim podzakonskim aktom. Provedbom postojećeg zakona utvrđeno je da su hidrografska mjerenja provedena od strane ovlaštenih pravnih osoba ovlaštenih za izmjere dubina bitno ispod standarda međunarodne hidrografske organizacije te da investitori zahvata u morskom prostoru iste koriste isključivo za potrebe projektiranja a ne za izmjere izvedenog stanja. Kako je člankom 54.a stavak 4. Pomorskog zakonika da akti prostornog uređenja za zahvate u prostoru mora i obale moraju sadržavati i temeljiti se na službenim hidrografskim i oceanološkim podacima, ovim prijedlogom zakona osigurava se da ovlaštena pravna osoba investitoru osigurava cjelovitu uslugu službene hidrografske izmjere što se što se jamči ovjerom hidrografskih izmjera koje u upravnom postupku provodi Hrvatski hidrografski institut. Pored navedenog, prijedlogom zakona predlažu se i slijedeće mjere: niveliranje odredbi koje se odnose na ispostavu i održavanje hidrografskog, informacijskog sustava i pomorskog katastra radi učinkovitije primjene i nadzora primjene odredbi zakona kao i stvaranje temeljnih očevidnika neophodnih za gospodarenje morskim područjem, morskim dnom i podmorjem, te osnove za elektroničku razmjenu podataka o ustroju morske infrastrukture prostornih podataka. U skladu sa Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Zatim, povećanje transparentnosti kroz uvođenje instituta javnog natječaja u postupku imenovanja ravnatelja instituta. I niveliranje odredbi o inspekcijskom nadzoru i prekršajnih odredbi. Za provedbu

koji se obavljaju kao javna ovlast a što predstavlja rashod od 360 tisuća kuna s time da će se dodatna sredstva za rashode za zaposlene planirati unutar limita koji će biti dodijeljen za razdoblje 2015.-2017. godine. Što se tiče prihoda u skladu sa prijedlogom zakona troškove postupka ovjere kojeg provodi Hrvatski hidrografski institut snosi stranka podnositelj zahtjeva, plaćanje naknade za ovjeru koja je namjenski prihod Hrvatskog hidrografskog instituta koja se koristi isključivo za pokrivanje troškova nastalih u postupcima ovjere. Ako i troškove se u bitnom odnose na putne troškove djelatnika, službenih putovanja, rada na terenu i slično. Navedeni prihod se ne očekuje u tekućoj godini dok se u narednim godinama očekuju značajno povećanje istog u okvirnim iznosima od oko 2 milijuna kuna godišnje. Navedeni prihod istovremeno predstavlja i rashod državnog proračuna. Prijedlogom zakona predviđeno je donošenje pravilnika o suglasnosti s ministarstvom nadležnim za poslove financija kojim će se podrobnije propisati visina naknade kao i vrste troškova Hrvatskog hidrografskog instituta koje se s osnove te naknade mogu financirati. Pored navedenoga prihoda očekuju se i prihodi od upravnih pristojbi obzirom da se postupak ovjere koji se uvodi provodi u skladu sa Zakonom o opće upravnom postupku. I na kraju pored navedenih prijedlogom zakona predlažu se i sljedeće mjere, povećanje transparentnosti kroz uvođenje instituta javnog natječaja u postupku imenovanja ravnatelja instituta i noveliranje odredbi o inspekcijskom nalazu i noveliranje prekršajnih odredbi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Davorin Mlakar replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo imali smo prilike čuti ovaj referat koji je iščitao zamjenik ministra, nastojao sam pratiti i nažalost nisam čuo ono što me je najviše interesiralo, a tiče se forme donošenja zakona osim ovih meritornih stvari za koje je pitanje s kojom svrhom se donose. Ali čuo sam nešto i o imenovanju ravnatelja kojeg mi se čini da ste imenovali prije dva mjeseca, pa ne znam zašto sada nešto regulirati ovim zakonom. Ali vi ste u svom uvodnom obrazloženju gospodine zamjeniče rekli da je zakon koji ćemo sada mijenjati na snazi od 1998.godine i da on u svojoj primjeni trpi primjedbe zbog kojih ga se treba urediti. Moje osnovno pitanje vama a koje niste svojim ovim uvodnim obrazloženjem dotaknuli, recite mi jedan jedini razlog iz odredbi saborskog poslovnika zašto se izmjene ovog zakona donose po hitnom postupku? Ako je zakon na snazi od '98.godine, ako vi pratite primjenu zakona i u mandatu ste evo već 2,5 godine, zašto sada ovaj zakon donosimo po hitnoj proceduri? Što je to tako neodgodivo, a imajući u vidu odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora da se ovaj zakon ne može donijeti u dva čitanja?

Poštovana potpredsjednice, uvaženi zamjeniče sa suradnicima. Pa bit ću kratak. U svakom slučaju na odboru je rečeno da zakon je kao što je i kolega Mlakar rekao od '98.godine. Moram priznati da mi ovo do sada nije upalo u oči ali stvarno je čudno nakon toliko godina da sada mora ići onda u hitnu proceduru. Ali postavit ću ono pitanje koje je postavljeno i na odboru, dobili smo odgovor mada da budem iskren meni uopće nije bio uvjerljiv. Da li izmjene ovog zakona imaju ikakve veze sa ovim istraživanjima koja se trenutno provode? Možda je tu odgovor na ovo pitanje koje je kolega Mlakar sada postavio zbog čega hitna procedura. Uvjeravanja su bila, to nema nikakve veze. S obzirom na iskustva koja imamo ja stavljam obadvije ruke u vatru da im vjerujemo. Kada smo već kod tih istraživanja možda nije u direktnoj vezi, ali je. Danas u medijima vrlo zgodna informacija, Talijani reagirali masovni pomor dupina, njihovi stručnjaci, njihovi mediji, njihovi političari se digli na noge, svim dupinima oštećenja na bubnjićima, tvrde prouzročena ispitivanjima koje je hrvatska strana provodila na hrvatskoj strani Jadrana. Koliko nas ovdje koji sjedimo, a trebali bi nešto kao znati o tome, koliko nas uopće ima pojma o tome? koliko nas uopće ima pojma o tome? Gdje smo mi to čuli osim eto što je prenešeno iz stranih medija gdje je to očito već izazvalo malo veću buku. Kada smo kod samog ovog zakona ponovit ću otprilike raspravu koju je malo prije kolega Vukšić imao na pojedinačnu raspravu, jedinu pojedinačnu raspravu koja je bila, vezano za liberalizaciju, pa ponovit ću otprilike svima poznat stav Hrvatskih laburista da smo mi protiv liberalizacije bilo kojih državnih djelatnosti, državnih poslova da se to prebacuje odnosno preusmjerava nekim privatnicima što u praksi, a pogotovo u zadnje vrijeme znači da se i pogoduje. Davno prije sam rekao sa ove govornice da po mom mišljenju svaka privatizacija tih nekih državnih poslova koje do sada država obavljala u javnoj funkciji da u pravilu znači i korupciju političkih elita. Samo je pitanje da li ćemo ju ikada otkriti ili nećemo odnosno da li ćemo mi za nju saznati odnosno da li će ju institucije koje obavljaju svoj posao koje bi ga trebale obavljati ikad doći do tih spoznaja ili neće. Isto tako vjerujem da ću imati razumijevanje od strane predlagatelja, a svoje uvjerenje o očekivanom razumijevanju baziram po raspravi po prethodne dvije točke kada smo ustanovili da je racionalizacija i ušteda razlog spajanja dviju agencija. Na osnovu toga mi predlažemo amandman a u tom amandmanu predlažemo da sa 8 članova što predviđa Zakon upravnog vijeća idemo na 5. Nije sada čista demagogija idemo na umanjenje ali apsurdna je situacija ako mora iz ne znam koliko 5 ministarstva biti po 1 predstavnik, pa oni su iz jedne Vlade, to je jedna Vlada. I logika mi nalaže da postoji neka koordinacija između tih ministarstava, između tih zainteresiranih tijela ali očito je da ne funkcioniraju čak ni u istom tijelu pa su nam sada se vratili dvoje zastupnika iz istog ministarstva zbog nefunkcioniranja. A izgleda da sam ja malo preveliki optimista kada očekujem da dva ministarstva surađuju. Također predlažemo da tog jednog člana biraju zaposlenici. Ima logike da to čovjek koji je iz struke, jer tamo su sigurno oni koji dugogodišnji zaposleni znaju na koga, tko je taj koji bi eventualno ušao u tu priču i ja i zbog onog maloprije navedenog razloga očekujem da će predlagatelj iskazati razumijevanje za ovaj amandman. Također predlažemo i drugi amandman na članak 18 gdje u suštini tražimo da se za ravnatelja osoba može imenovati koja ima 10 godina iskustva na tim poslovima, na rukovodećim poslovima u hidrografskoj djelatnosti. I smatramo da je to sasvim opravdano i na kraju krajeva ako stavljate ipak nekoga na takvu poziciju onda očekujete da taj netko ima ipak neko dugogodišnje iskustvo da nije za mandata te iste Vlade imenovan pa ga ajmo sad i unaprijediti. Evo kao što sam obećao bio sam kratak. Hvala vam lijepo. Ali niste završili jer imate replike. Kolega Davorim Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Novak, javio sam se replikom prvo da vam kažem nemojte očekivati razumijevanje bez obzira na vaš optimizam bojim se da to neće ići a razloge ću vam navesti iz onog mog prethodnog javljanja. Ono što ste i vi spomenuli u svom uvodu. Vlada je poslala predstavnika s kojim bi mi trebali razgovarati o prijedlogu zakona. I kao što vidite koliko Vlada drži do ovog Parlamenta evo po ovom famoznom Poslovniku sjetiti ću se jučerašnjeg dana. Plenarna sjednica ne može raspravljati o smjeni i imenovanju ministra financija jer to nije zavrijedilo plenarnu sjednicu ali može recimo raspravljati o skidanju imuniteta zbog klevete na koju, radi koje je netko od zastupnika pozvan pojaviti se pred sudom. Pa isto tako odnos Vlade prema Parlamentu možete vidjeti na ovo što se danas dogodilo, ja sam zamjenika koji nam je tako naširoko obrazložio potrebu donošenja zakona pitao da mi kaže jedan jedini razlog zašto bi zakon koji je na snazi od '98. godine trebalo mijenjati po hitnom postupku najjednostavnije ignorirati pitanja. Pa evo u tom jednostavno neskladu između naših želja i stvarnih mogućnosti obraćam se vama, recite mi da li vi znate zbog čega se ovaj zakon donosi po hitnom postupku jer Vlada to ne zna ili ne želi reći. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Evo hvala na povjerenju, zbog opstojnosti dupina vjerojatno. Šalim se, ali iskreno rečeno ja sam vam dao odgovor, stvarno sam vam dao odgovor zbog čega ide po hitnoj proceduri i vjerojatno je zamjenik ministra i očekivao da će netko u raspravi to napomenuti, da će dati upravo odgovor na taj način. I uz sve poštovanje prema predstavnicima ministarstva ali teško da itko stvarno može vjerovati da to nije, da nije u međusobnoj vezi ako nešto je, ne znam koliko godina smo spomenuli da je taj zakon na snazi i sada upravo u ovo vrijeme ide u hitnu proceduru, pa nema, jednostavno nema niti jednog drugo obrazloženja nego upravo ono što sam ja spomenuo. A što se tiče moje nade da li ću naići na razumijevanje, ma ne možete mi uzeti tu nadu, ja sam već jednom u ovom Saboru doživio da mi je amandman prihvaćen. I ja se nadam da ću doživjeti još jednom. Hvala. Uvaženi kolega Novak, vi ste pitali se da li nešto znamo o sudbini dupina o njihovim bubnjićima. Ne znamo ništa, naravno, ali mi ne znamo ništa ni o istraživanju Jadranskog podmorja. Ne znamo ništa o istraživanju ugljikovodika, odnosno nate i plina, to je obavijeno velom tajne. Sjetite se kada smo govorili o tom zakonu, ovdje, kada smo ministra pitali o tome na koji način Vlada misli riješiti stanje, zbog čega je dopušteno jednoj od firmi istraživanje Jadrana, na kojim osnovama. Što je, da li se radi o tome da se iskorištava i ona stara istraživanja INA-e pa samo potpisuju znači stare dokumente. Ovdje je se krije, sumnjamo opravdano kriminal do Mount Everesta, toliko visok. Mačji kašalj su svi ostali kriminali koliko se ovdje radi o kriminalu ali to je prepušteno u ruke nekolicine ljudi koji odlučuju o tome. Hrvatski parlament o tome ne dobiva informacije i gotovo da nema pravo raspravljati. A ovo što ste govorili o privatizaciji to je samo nastavak osiromašenja budućih generacija da ne govorim privatizacije pljačke. Vlade koje ne znaju ništa drugo one rasprodaju, znači rasprodaju. Najlakše je prodati i nije više u mojim rukama, pa onda kažu sad ćemo HŽ komadić po komadić rasprodati. Oni više ne odgovaraju za radnike u HŽ-u. Neće ni o čemu drugome odgovarati, nego skupljati malo poreza što će imati.

uginuća dupina. Ispalo je da sam pitao da li znate šta o pogibiji dupina. Ali nije, stvarno mi to nije bila namjera. Možda sam se i ja krivo izrazio, ali dobro. Ako je, evo prihvaćam tu svoju grešku. No međutim, ovaj drugi dio vaše rasprave gdje vi spominjete kriminal. Ali ja ću spomenuti evo recimo raspravu sa odborom kada je navedeno da je firma Spektrum pod maskom taj izraz je upotrijebljen, znanstvenog istraživanja obavila seizmička istraživanja jadranskog podmorja. I zar to isto nije barem dvojbeno. Ali kad bi netko tko je stručnjak iz te branše ne iz seizmičkih istraživanja nego kriminala se uhvatio toga, pa volio bih vidjeti da li bi netko iza toga stavio potpis i rekao, je ova je stvar čista, tu kriminala nema. To je ista priča kao i ono što smo po prvoj točci danas kad smo raspravljali dal' je čista situacija, dal' je ono sa potpisom skupštine koliko znam, a skupština je jedan čovjek su dodijeljena državna sredstva privatniku da bi mogao praviti konkurenciju državi. Ako je to, ako tu nema kriminala, onda se ja stvarno ispričavam, onda sam ja malo pobrkao lončiće. A volio bih da netko kaže je, stvar je čista, ja stojim iza toga. Volio bih čuti tog tko je odgovoran. Hvala. Dražen Đurović, replika. o deset godina radnog staža za ravnatelje instituta mi se iskreno govoreći ne čini toliko dobar zato što se ovdje radi o institutu, dakle o nekakvoj, institut predmijeva i nekakvu znanstvenu ustanovu. Dakle, ta ustanova ima neki znanstveni karakter, neku znanstvenu namjenu, neku znanstvenu produkciju. Ja kad bih pisao kriterij za jedan institut državni onda bih prije postavio kriterij da primjerice taj čovjek ima doktorat iz područja kojim se taj institut bavi, nego da je 10 godina na rukovodećem položaju. Jer ako je on u rukovodećem položaju u nekom institutu 10 godina, a nema nikakvu znanstvenu produkciju, onda i ne mora biti ravnatelj instituta. Nek' i dalje radi što je radio ili nek' ide u neku tvrtku gdje će raditi. Dakle, mislim da kad je riječ o institutima koji bi trebali imati, dakle nekakvu svoju i znanstvenu verifikaciju ili sudjelovat na tom području mislim da bi upravo razina obrazovanja znanstvene produkcije i stručnosti bila puno primjereniji kriterij nego godina radnog staža. Podsjetit ću vas također da ne samo u Hrvatskoj, nego u mnogim drugim državama mi imamo i ministre, pa i u ovoj Vladi koji imaju manje od 10 godina radnog staža, kamoli na rukovodećim položajima. Druga stvar su opet agencije ili neke tvrtke, a druga stvar su instituti. Mislim da bi tu trebalo pravit razliku. u načelu se slažem kolega, ali stvar je u tome ja sam samo skraćenu verziju amandmana izneso, sa pretpostavkom da je amandman već na klupama svih zastupnika, pa da ne ulazimo sad u detalje. Ali inače to što ste vi naveli to već piše unutra, tako da u suštini nije nikakva bitna promjena. Ali u odnosu na osnovni tekst, na prvobitni tekst recimo najveća je promjena upravo ta udvostručenost staža. I budimo iskreni ja mislim da svi ovi koji jesu tamo da već i jesu u toj priči. Hvala. Nastavljamo raspravu. U ime kluba zastupnika HDZ-a, kolega Ante Jerolimov. Izvolite kolega. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjednice, kolegice i kolege. kao što smo čuli ispred nas je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti i to hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Čuli smo i objašnjenje zbog čega je to tako da se osiguravaju redovitog i nesmetanog odvijanja investicija. Pa evo ja bih pitao o kojim se to investicijama radi, koliko je to takvih investicija koje eto napeto čekaju na donošenje ovog zakona da krenu. I nadam se da bi onda bili svi mi za donošenje ovakvog zakona ako takvih investicija ima. Ali ja molim da mi gospodin Antešić odgovori poslije ovoga na koje su to investicije i koliko ih ima. Jer zakon je donesen kako smo čuli 1998. Neke kozmetičke izmjene napravljene su 2003. godine. Prošlo je 16 godina i mi danas nakon 16 godina idemo u hitni postupak jer u jednom danu se ovo mora raspraviti. raspraviti. Ne u jednom danu, nego za jedan sat se mora raspravit i donijet ovakav zakon. Što se tiče samog sadržaja izmjena ono se prvenstveno odnosi na pitanje obavljanja hidrografskih poslova. Do sad su pojedine pravne osobe mogle dobiti suglasnost od Hrvatskog hidrografskog instituta za određene poslove. U pravilu su to bile isključivo izmjera dubine mora, međutim problem je bilo što se nije omogućavalo zakonski da da ti rezultati, istraživanja i mjerenja mogu biti uvršteni u službene pomorske navigatorske karte i razne publikacije. Jer za službene izmjere ovlaštena je bila isključivo javna ustanova Hrvatski hidrografski institut. Znači, podržavamo ovakvu liberalizaciju tržišta jer se to i dosad radilo u pojedinim UPU-ima i DPU-ima koje su mjerene batimetrije samo što se nisu mogle implementirati u navigatorske karte. Ali kad već govorim o postupku ovjeravanja od strane instituta zastao bih na jedan trenutak na još jedan sporan detalj koji smatram antiinvesticijskim. Dakle, suprotno od ovoga razloga što predlagatelj predlaže, a riječ je o tome da je dužnost investitora da već ovjereni hidrografski elaborat izvedenog stanja bez odgode dostavi Hrvatskom hidrografskom institutu nakon izgradnje ili rekonstrukcije građevine, a prije njene upotrebe. Dakle, investitor mora dostaviti već ovjereni elaborat od strane instituta jer je on morao taj elaborat predati prije gradnje da bi mu ga institut ovjerio. E sad nije dovoljno što ga je onda predao nego ga i na kraju prije uporabne dozvole mora ponovno predati. Smatramo da je to samo gubitak vremena za investicije kojih ionako ima na kapaljku, da je to gomilanje papirologije i administracije. ako se zakonodavac boji da će investitor prije uporabne dozvole izvršiti korekcije i zahvat u prostoru u odnosu na ovjereno stanje onda se možemo svi zajedno ovdje zapitati čemu služe inspekcijski nadzori? Tko će izdati tome takvu uporabnu dozvolu? Drugi element zakona na koji bih se posebno osvrnuo i koji je izuzetno loš i mislim da ćete se svi složiti ovdje da je to loše tiče se članka 11.a koji između ostalog govori o dužnosti fizičke ili pravne osobe koja upravlja lukom da najmanje jednom u pet godina Hrvatskom hidrografskom institutu dostavi službenu hidrografsku izmjeru na cjelovitom lučkom području. Tu se mi iz HDZ-a slažemo sa kritikom struke da je riječ o prekratkom roku s obzirom na trošak navedenog posla i to su sve županijske i državne lučke uprave u javnoj raspravi istaknuli, a poglavito Dubrovačko-neretvanska županijska lučka uprava da izrada batimetrije za njihovih 5 luka, a imaju ih 47, za ovih 5 košta 150 tisuća kuna bez PDV-a, znači s PDV-om negdje 200 tisuća Za svih 47 koštala bi 2 milijuna kuna s PDV-om. Moj primjer i naš primjer iz Zadarske županije gdje imamo 112 luka gdje je proračun godišnji županijske lučke uprave 4,7 milijuna kuna pokazuje da bi svakih 5, ta računica bi bila onda na nivou i trošak 6 milijuna kuna. Svakih 5 godina Županijska lučka uprava Zadarske županije bi trebala 1,5 proračun dati da se izmjeri dubina mora u svim lukama. Mislim da to nije niti racionalno niti normalno. To su značajni iznosi za županijske lučke uprave i mišljenja smo da je mjera od 5 godina prerigorozna, da bi je trebalo povećati minimalno na 10 godina a i više s tim da ostane u zakonu da lučke kapetanije zadržavaju pravo u nekim specifičnim situacijama da same mogu odrediti i neka kraća razdoblja za dostavu izmjera, odnosno da po potrebi mogu naložiti i izrade izvanredne izmjere. Da je ovaj zakon brzopleto napravljen i da se o njemu nije ni razmišljalo prije mjesec, dva, dana pokazuje činjenica imenovanja čelnog čovjeka instituta. Naime, prije točno dva mjeseca Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice imenovala novog ravnatelja umjesto bivšeg koji je tu dužnost obavljao od 1992. Sad s ovim zakonom 2 mjeseca poslije u članku 35. zakona decidirano se kaže da će Vlada u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona razriješiti dosadašnjeg ravnatelja instituta te raspisati novi javni natječaj. Postavlja se pitanje čemu je onda služilo ovo nedavno imenovanje aktualnog ravnatelja? Čovjek je obnašao dužnost dva, tri mjeseca. Ili će biti ovako kako je rekao zamjenik ministra javno, transparentno, pošteno pa će se ovaj opet imenovat. Dopustite mi i nekoliko rečenica o prijelaznim i završnim odredbama zakona jer one određuju niz dužnosti za već postojeće investitore. Znači, investitori čija je građevina ili zahvat u uporabi na području koje nije u službenim kartama mora u roku od godine dana prijaviti to nadležnoj kapetaniji. Nadalje, u roku od dvije godine od tog mora institutu dostaviti hidrografski original. U praksi to znači dodatne obveze, novi trošak za investitore koji su krenuli u investiciju pod drugačijim pravilima igre. Našoj Vladi očito je zaštitni znak postaje konstantne izmjene zakona i uvjeta poslovanja. Investitor je poštivao zakon koji je bio na snazi prilikom kretanja u posao i sad se na jedan način retroaktivno kažnjava. Bez obzira kako je završila ta njegova investicija uspješno ili neuspješno a možda nije ni završila. I kad sve to sagledamo u cjelini onda stvarno ne shvaćamo kako je ovaj zakon pogodan za investitore i za te nove investicije, no s obzirom da njih u Hrvatskoj u zadnje 2 godine gotovo i nema neće biti ni velike štete. Evo, nadam se da je predlagatelj dobro čuo stav kluba HDZ-a, da će razmotriti a nadam se zbog interesa i županijskih i lučkih uprava i svih ostalih i prihvatiti ove primjedbe i dat nam priliku da podržimo ovaj zakon Hvala lijepo. Kolega Jerolimov, govorili ste o, dakle ravnatelju ovog Hrvatskog hidrografskog instituta koji je prije 2 mjeseca imenovan pa se ponovno raspisuje natječaj. No, ono što je zanimljivo, a evo niste istakli, su u članku 18. napisani uvjeti koje ravnatelj treba imat. Dakle, radi se o preddiplomskom i diplomskom studiju. E sada, ako bi se na natječaj za ravnatelja javio netko tko ima i poslijediplomski studij on će biti odbačen jer to tako ne piše ovdje. To je zaista smiješno i žalosno. A ja uvijek kad neko kaže institut onda se sjetim Pasterovog instituta u Francuskoj ili ne znam nekog drugog instituta u Švicarskoj. Pa razmišljam da su to vrlo, vrlo visoko obrazovane osobe sa poslijediplomskim studijem dakle sa akademskom titulom. Međutim, ovdje je evo dosta je i preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i 5 godina radnog iskustva. Za takvu jednu ustanovu koja je, možemo govoriti i o povijesti, već puno toga značila a to ću u svom govoru reći kad budem imao pojedinačnu. Mislim da su ovo vrlo, vrlo skromni uvjeti za ravnatelja. Ante Jerolimov odgovor na repliku. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Možda je zbunjujuće i smiješno vama kolega Grubišić ali je jako praktično. Čovjek ima takve uvjete, vjerojatno ovaj čovjek ima takve uvjete. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Nada Turina-Đurić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče sa suradnicima Hrvatska narodna stranka će podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama zakona se predviđa urediti institute koji su bitni za učinkovitije i kvalitetnije održavanje hidrografsko navigacijske sigurnosti na moru. Prijedlogom ovog zakona to se nastoji postići kroz stvaranje osnove za definiranje bezuvjetnog nacionalnog hidrografskog i kartografskog standarda čime se s transparentnom utvrđuju obaveze u hidrografskoj i kartografskoj djelatnosti na moru. Zatim izmjene i dopune odredbi koje se odnose na uspostavu i odražavanje hidrografskog informacijskog sustava i pomorskog katastra radi učinkovitije primjene i nadzora primjene odredbi zakona kao i stvaranja temeljnih očevidnika neophodnih za gospodarenje morskim područjima, dnom i podmorjem, te preduvjeta za elektroničku razmjenu podataka. Također, osigurava se i sustavni i standardizirani oblik obavljanja hidrografske djelatnosti za potrebe prostornog planiranja, gradnje i drugih ljudskih aktivnosti na moru kroz daljnju liberalizaciju hidrografske djelatnosti uvođenjem standarda službene hidrografske izmjere i instituta ovjere hidrografskih izmjera. Revizija instituta također iz ovlašćivanja pravnih osoba za obavljanje hidrografske izmjere mora, marinske geodezije i snimanja objekata u priobalju, mora, morskom dnu i podmorju. Također se predlaže integralno i transparentno utvrđivanje prava i obaveza investitora, zahvata u području mora, morskog dna i podmorja u pogledu hidrografskih izmjera na sustavan način. Smatramo da će ovim zakonom doći i do veće povećane transparentnosti kroz uvođenje instituta javnog natječaja u postupku imenovanja ravnatelja instituta i smatramo da insinuacije na tu temu nisu primjerene budući da će biti objavljen javni natječaj i da će imati pravo svi koji imaju uvijete konkurirati na njemu. Isto tako postoje nivelacije u odredbi o inspekcijskom nadzoru u ovom prijedlogu zakona i isto tako i prekršajnih odredbi što je izuzetno važno kako bi se kontroliralo stanje u tom prostoru. mi smo mišljenja da je sređivanje stanja u prostoru općenito nešto što je bila odluka ove Vlade, a jedan od najvrjednijih prostora kojim raspolaže Republika Hrvatska je upravo prostor mora i priobalja isto tako i podmorja. I mislim da smo svjedoci dugi niz godina da kao što se u kopnenom djelu, odnosno u prostoru kopna u Republici Hrvatskoj događalo i događa se nažalost još uvijek kršenje zakona i zahvati u prostoru koji nisu u okviru zakonodavnih, u zakonodavnim okvirima u Republici Hrvatskoj. I isto tako se to događalo nažalost i na moru što naravno kao, ako gledamo more kao jedan posebno vrijedan resurs u Republici Hrvatskoj i njegovo priobalje je možda još i veća šteta nego na nekim drugim mjestima. smatram da je hitnoća postupka opravdana i isto tako kao što smo neke zakone, kad smo donosili vezano za sređivanje stanja općenito u prostoru, prostornog planiranja donosili isto tako u hitnom postupku. A što se tiče insinuacije vezano za pomor dupina, budući da svi imamo Internet tu ja sam na brzinu ušla u Internet pa imate što se tiče pomora dupina i ovoga što je rekao mislim gospodin Novak, u dva tjedna je uginulo 7 dupina na Jadranu i to dupini koji nisu kako bih reka autohtona vrsta u Jadranu nego plavo bijeli dupini koji su pronađeni na 6 različitih otoka od Korčula, Pelješca pa do Suska pa sada gledajte velika je mogućnost da dupini čini mi se tako da dupini uginu na 6 mjesta u dva mjeseca na Jadranu jer imate ispod toga cijeli niz vijesti gdje imate pomor dupina u Crnom Moru 30 dupina, pa u Tiranskom moru 94 uginula dupina, pa imate u Americi na istočnoj obali 120 dupina, gdje u svim tekstovima se tek istražuje zbog čega su ti dupini uginuli. Zato mislim da plasiranje ovakvih nekakvih alarmantnih vijesti pogotovo kada se radi o ovakvim brojevima, naravno da su se stručnjaci uključili i da istražuju zbog čega su i ovi dupini kojih je 6 uginulo, međutim plasirati ovdje informacije da se radi o tome da je propust tvrtke koja je vršila istraživanja ta je tvrtka kriva za uginuće tih dupina u najmanju ruku neozbiljno sa pozicije saborske govornice. Hvala lijepo.

talijanska vika ili dreka zbog tih dupina koja je sada trenutno rekao bih pomalo u modi ne treba nas previše uznemiravati. Naime, nas više treba uznemiravati to što mi imamo vrlo kratko pamćenje, a radi se o tome da smo do prije pa ne znam koliko vremena stalno govorili o ZERP-u. odjedanput evo vi ste spomenuli riječ liberalizacija dakle poslovanja na moru privatne inicijative spomenuli ste čini mi se firmu Spektrum itd. i odjedanput se zakon mijenja po hitnom postupku. O ZERP-u više nitko ni spomena, o hrvatskom tom moru zaštiti i ekonomskih ribarskih područja, Jabučke kotline gdje Talijani izlovljavaju na milijuna tona i stotine tisuća tona ribe, sada se zabrinuli za par dupina. Dakle o tome ne. Ali o tome da mi više kao narod i kao građani i kao zastupnici ama baš niti jedne riječi o ZERP-u ne govorimo nego ide se u privatizaciju pa čak i mora i morskih bogatstava. Dokaz tome je i to da firma Spektrum prodaje karte i ono, a ne država Hrvatska koja je naručila istraživanje. Dakle i to je dato firmi privatnoj firmi koja se zove Spektrum da prodaje zainteresiranim eventualno kupcima, privatnim poduzetnicima karte sa nalazištima, kažu nalazištima plina, a vidjet ćemo kakvog. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za riječ se javio pomoćnik ministra Zdenko Antešić. Izvolite zamjeniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Ma htio bih reći nekoliko riječi obzirom da se provlači misao odnosno smisao je diskusije u potpuno pogrešnom pravcu. Naime, ovim materijalima koje ste svi dobili pa uključujući naravno i vas gospodu iz HDZ-a u točki 4.piše prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku gdje je obrazloženo do u tančine zašto. A obzirom da nije potrebno sve čitati samo ću naglasiti bitne stvari. Pomorski zakonik, dakle člankom 54. Pomorskog zakonika od prošle godine koji je utvrđeno je da akti prostornog uređenja za zahvate u prostoru obale unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa RH moraj sadržavati i temeljiti se na službenim hidrografskim i oceanološkim podacima. Šta to znači? to znači da prilikom projektiranja podloga za projektiranje mora biti službena hidrografska karta, a službene hidrografske karte izdaje Hrvatski hidrografski institut. Do sada je bila druga praksa, dakle do izmjene i dopune toga zakona bila je praksa da su razne projektne kuće koje često nisu bile niti licencirane odnosno stručno licencirane su izrađivale podloge za projektiranje na zahvatima u moru i na moru i onda smo imali jedan smo imali jedan konkretan slučaj za kojega vaš kolega Borić izuzetno dobro poznaje, a to je da nam je visina Luke Stinice kada je bila završena bila višlja pola metra nego što je trebala biti od reperne točke, a što je po sebi podrazumijevalo da je i morsko dno bilo toliko pliće, dakle cijela obala se podigla pola metra u visinu, a to je onda poslije impliciralo produbljivanje svega toga, sječenje crte obale crte obale itd. Ovom izmjenom izmjenom i dopunom zakona, dakle ova situacija, takva situacija je nemoguća i to nije bio jedini slučaj. Jer će se sve te tvrtke, odnosno geodetske tvrtke će morati svoju izmjeru dati na ovjeru hidrografskom institutu i u tom slučaju će ta karta biti službena i mi ćemo onda doznati eventualno ako se nešto dogodi tko je tome kriv. Dakle, to je osnovni razlog i to piše u ovome i bilo bi dobro da se malo, ja znam da se ne može o svemu voditi do u detalje računa, detaljno računa, to je osnovni razlog hitnog postupka donošenja ovog zakona. Jer dok ovaj zakon, odnosno ne bude to ovako doneseno sva projektiranja, dakle projektiranja koja se, i investicije, možebitne investicije koje se, koje će se, koje se dešavaju ili se mogu dešavati na moru, u moru i na obali trebaju čekati službene hidrografske karte. A Hidrografski institut sam po sebi ne može sam toliko kartirati, odnosno toliko napraviti službenih karata u tako kratko vrijeme. Još jedna stvar koja je bila rečena vezano za obvezu snimanja dakle luka i lučkih područja u županijskim i lučkim upravama svakih 5 godina i navodi se da je to dodatni namet, teret problema itd.. Mi u sadašnjem zakonu imamo obvezu snimanja svake 3 godine. Dakle, ovom izmjenom i dopunom zakona se taj rok produžuje na 3, na 5 godina s time da u pojedinim opravdanim slučajevima lučke kapetanije mogu to produžiti na 10. Dakle, to apsolutno ne stoji. Dakle, to je potpuno pogrešna teza. Što se tiče ravnatelja zakonom, postojećim dakle, on je bio imenovan, dakle zakon je kao što smo rekli na snazi od 1998. godine i on je otišao u mirovinu i nekoga je trebalo sada imenovati a mi sada ovim izmjenom i dopunom zakona uvodimo upravo ono što želimo, transparentan izbor ravnatelja na način javnog natječaja …/Upadica se ne čuje./… … I izborom prema Zakonu o ustanovama. …/Upadica: Privedite kraju, molim vas./… I još samo evo, dozvolite mi samo jednu rečenicu da, preko 20 luka i lučica danas nemamo snimljeno hidrografskim kartama, preko 20, a o ribogojilištima da ne govorimo. A da ne govorimo koliko to znači za sigurnost plovidbe u akvatoriju Republike Hrvatske. Hvala zamjeniče. Imamo dvije replike, evo biti će prilike ako ste nešto propustili da dopunite. Prvi se javio Ante Jerolimov, izvolite. **Jerolimov, Ante Gospodine Antešić, piše lijepo da su razlozi za hitnim postupkom da je to zbog osiguranja redovitog i nesmetanog odvijanja investicija u navedenom prostoru dakle u prostor obala, unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa. Druga stvar, što se tiče od stručnosti pojedinih tvrtki i do sada je u zakonu bilo da su one mogle obavljati i tu ste u pravu ali samo uz suglasnost, znači netko je njima dao tu suglasnost i onda ne možete reći da su nestručne ili ovakve ili onakve. Ako su nestručne onda postavite pitanje tko im je dao takvu suglasnost da obavljaju ta mjerenja. Govorili ste o lukama da je do sada bilo 3 godine lučka kapetanija produžavala na 10 godina. Ja mislim da vi u ministarstvu nemate ni jednu jedinu luku snimljenu, izmjerenu unatrag 20 godina. Niti jednu, bar što se tiče na zadarskom području. I to odgovorno tvrdim i to znam. I propisivati da se nešto mjeri samo da se mjeri, to je glupost. Šta niste spustili na ravnatelje županijskih lučkih uprava da provjeravaju dubine u svojoj luci pa ako se ustanovi onako laički na špag da ima ima oscilacija da naruči onda mjerenje, nego se troši 150 ili ne znam koliko tisuća kuna da bi se utvrdilo da se ništa nije promijenilo. to vam, ta opaska vam ne stoji. A ne stoji ni to ako je '98. bilo napisano 3 godine da onda vi 16 godina poslije toga ne znate bolje. Ni to ne može stajati. Šta ima veze šta je bilo, govorimo što i kako bi trebalo biti. Hvala. Ne želite odgovoriti? Dobro. Sljedeća replika Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Svi smo gospodine Antešić dobili u Hrvatski sabor knjigu o problemu Neuma i granice kod Neuma sa ona dva škoja kako tu piše i u svezi vrha poluotoka Klek. I znate li na što se u toj knjizi, u ovoj knjizi bazira obrazloženje i mišljenje bosansko-hercegovačke strane? Upravo na mjerenja i nalaze Hrvatskog hidrografskog instituta koji je vrlo nepovoljan za Republiku Hrvatsku. E sada vi govorite o nepravilnostima i situaciji sa lukom Stinica valjda u tom rabskom dijelu ili ne znam gdje, gore u sjevernom Jadranu. A šta je sa ovim šta je međudržavni problem? Što može praviti probleme kod izgradnje mosta Pelješac-kopno upravo zahvaljujući ovakvim nalazima. Nitko nije nepogrešiv pa ni Hrvatski hidrografski institut a poglavito kod ovakvih stvari. O tome možete dobiti knjigu, dati ću vam od gospodina Davorina Rudolfa i još nekih. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a Igor Češek, izvolite kolega. Hvala poštovani potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Moram prije svega reći zamjeniče ministra da imate vrlo nezahvalan zadatak jer prije svega gotovo uvijek branite zakone koji dolaze iz ovog resornog ministarstva. Mi nažalost nemamo priliku vidjeti nesavjesnog ministra Dončića da sam brani zakon nego pošalje vas. I evo vi ste vjerojatno žrtveno janje i uistinu vas žalim zbog toga. Jer on da ima snage braniti ovakve zakone on bi danas sjedio ovdje sa nama. Međutim, on se bavi drugim stvarima. Vjerojatno je čovjek evo odrastao na zagorskim bregima pa ne zna ništa o pomorstvu i moru. Ne znam ni ja i teško mi je govorit o ovom zakonu, ali ono što zamjećujem da je sa sjednice Vlade 24. travnja poslan ovaj zakon u saborsku proceduru istog tog dana je vaš ministar izjavio medijima kad mu je postavljeno pitanje o ukidanju željezničkih linija prema Slavoniji i iz Slavonije prema Zagrebu izjavio je da ga to ne zanima, niti zna išta o tome. Dakle, vidimo da je tog dana bio, isključiva zabava mu je bilo pomorstvo, zaboravio je na željezničke linije. A maloprije se u popodnevnoj raspravi razgovaralo o velikom broju ministarstava i agencija. Možda bi bilo bolje u ovom slučaju da ovo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture podijelimo na tri dijela i imamo tri ministra jer bi bila vjerojatno manja šteta i za državni proračun Republike Hrvatske kada bi imali tri ministra, a ovaj sadašnji ministar koji obuhvaća ova tri segmenta da dobije samo jedno ministarstvo, ono ministarstvo koje već dio ministarstva koji je već uništio govorim o prometu i infrastrukturi, odnosno HŽ-u. Dakle, ne libi se nakon što je uništio HŽ ne libi se dirati u pomorstvo. Kako i sam kažem teško mi je govoriti o ovom zakonu, ali evo u vašem obrazloženju se već vidi da se ovdje radi o čistom uhljebljenju. Jer kako i sami kažete da za provedbu ovog zakona je potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu za zapošljavanje tri djelatnika Hrvatskog hidrografskog instituta. Ovdje nije ništa drugo riječ nego o uhljebljenju. Isto tako, kada govorimo o donošenju zakona po hitnom postupku vaše obrazloženje kako bi se osiguralo redovito i nesmetano odvijanje investicija u navedenom prostoru uz zadovoljenje uvjeta sigurnosti na moru neophodno je hitno uvođenje instituta ovjere službenih hidrografskih izmjera, te liberalizacije i uređenja tržišta hidrografske djelatnosti. Hidrografska djelatnost u Republici Hrvatskoj je stara otprilike oko 200, 208, 210 godina kad se prvi put pojavljuje. Dakle, nakon 208 godina hidrografske djelatnosti mi danas donosimo zakon po hitnom postupku u popodnevnoj raspravi uz prisutnost 20, 30 saborskih zastupnika. Sutra će taj zakon biti izglasan i na mala vrata ući u hrvatsko zakonodavstvo, a u njemu se krije niz zamki pogubnih za nekakvu demokraciju u Republici Hrvatskoj. Radi se o uhljebljenju članova Kukuriku koalicije i ništa drugo. Na početku samog zakona tko ga ide čitati govori se definicija hidrografske djelatnosti usklađuje sa međunarodnom hidrografskom organizacijom i to je u redu. Nema ništa nitko protiv toga. članak 7. koji se mijenja i njime se utvrđuju poslovi koji umjesto hrvatskog hidrografskog instituta mogu obavljati i druge ovlaštene pravne osobe. Dakle i ovo je jedan od načina na koji može doći korupcija kroz ovakav zakon. Nadalje, ono što možemo pohvaliti je uspostava Hidrografskog informacijskog sustava i to je stvarno uistinu da svi podaci budu na jednom mjestu dostupni svima. To je ono što trebamo težiti u svakom ministarstvu ne samo u ovome. natječaji, natječaji što se tiče vijeća i izbora ravnatelja prije svega prije svega Upravno vijeće upravlja institutom. Upravno vijeće čini predsjednik i 7 članova svi iz redova ministarstva i središnjih tijela državne uprave osim jednog člana koji dolazi iz redova stručnih suradnika instituta. Dakle, praktički riječ struke ne može doći iz instituta nego samo iz redova ministarstva. Imenovanje ravnatelja, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodne, tehničke ili društvene struke, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima i aktivno znanje engleskog jezika. Ovdje iz ovoga možemo vidjeti koliko je širok spektar stručnih ljudi koji mogu biti ravnatelji. Dakle, postavlja se pitanje tko će biti ravnatelj, jer je ovdje stvarno opsežno napisano. Dakle, može biti netko sa višom stručnom spremom, sa visokom stručnom spremom, agronom, ekonomist, veterinar, biolog, prirodoslovac. Ovdje se vidi da se radi o čistom uhljebljenju vaših članova. Nadalje, Hidrografsko navigacijsko vijeće ima predsjednika i 9 članova. Dolazi do redukcije članova sa 13 na 10 zbog financijske uštede. Zbog financijske uštede smanjujemo članove Hidrografskog navigacijskog vijeća, a istovremeno zapošljavamo tri djelatnika u Hidrografskom institutu. S jedne strane spominjemo nekakve uštede, a sa druge strane zapošljavamo još tri osobe. Ali ono što je najzanimljivije isto tako u Hidrografskom navigacijskom vijeću ispušta se predstavnik Udruženja ribara. Dakle, opet riječ struke ne može doći do izražaja. Zašto? Pa vjerojatno zato što Udruženje ribara ne podržava program ove Vlade. I zato namjerno izbacujete predstavnika Udruženja ribara. Ovo je jedan vrlo loše smišljen zakon i prema tome klub HDSSB-a ga kao takvog ne može podržati. Hvala. Kolega Češek, jedna napomena. Jučer je bilo aktualno prijepodne i bio je ministar Dončić, pa mogli ste koristiti priliku kad je bio da mu izgovorite ove tri minute što ste govorili o njemu. Imamo dvije replike. Ante Jerolimov, izvolite. on tamo kriv. Čak i ovi pomoćnici koji jesu su pošteni ljudi i rade svoj posao onako kako najbolje znaju i sigurno se puno više razumiju u problematiku nego što se razumi sam ministar bar u ovom dijelu u kojem je u pitanju pomorstvo. Dobro ste primijetili da su izbačeni i ribari i evo i mi se s tim ne slažemo. Pozdravljamo uvođenje predstavnika udruženja ovlaštenih geodeta u sastav ovog vijeća, ali neprimjernim isto tako ocjenjujemo izbacivanje predstavnika udruženja ne samo ribara nego i udruženja nautičara iz navedenog vijeća. Zašto? Zato za ovakvu potrebu ima i opravdanosti. Ribari i nautičari su stalni korisnici publikacija i karata i ostalih dokumenata koji su proizvod hidrografskih mjerenja. Slažem se s vama kolega, no ono što praktički užasava hrvatsku javnost tako je pa mogu slobodno reći prepotentne izjave ministra kada se ukida nekakva željeznička linija da on o tome ništa ne zna niti ga ne zanima. Pa na koji način on pokazuje koliko mu je stalo do hrvatskih građana? To je sramotna izjava, za svaku osudu! Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Češek vi i ja jučer nismo imali priliku postaviti pitanje ministru Dončiću jer imamo pravo samo na dva pitanja kao klub. Naime, dakle bio je gospodin predsjednik kluba Salapić i Burić jel'. Da možemo svi postavili bi mi masu pitanja, imamo ih. Ali evo kada je riječ već o ovoj točki onda moram malu ispravku, dobronamjernu, dakle treba najviši stupanj koji je ovdje propisan člankom 18. je diplomski studij je diplomski studij društvene, prirodne struke jel' ili tehničke struke. To znači da sam i ja prirodne struke kao doktor, imam 38 godina radnog staža, poznajem prilično i engleski i da bih mogao se javiti za ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta. Eto toliko o jednom poslu. Ali kada već govorite o zapošljavanju onda je vrlo jasno poput ne razumije./… Ilije Garašanina koji su rekli kako osvojiti Hrvatsku. Kažu kamen po kamen. Tako i SDP, instituciju po instituciju i tako ubacuješ svoje ljude, stavljaš zakone po hitnom postupku i nova tri u Hrvatski hidrografski institut pa plus tvoj ravnatelj itd. I tako to ide stalno. Hvala lijepo. prihvaćam. Što se tiče samog postavljanja pitanja, pa jasno da mi iz oporbe bi htjeli da svaki tjedan bude aktualno prijepodne i imamo sigurno tisuću pitanja, ali nažalost uvijek je samo 40 odgovora i to je ono to je ono što nam ne odgovara. Odgovara ovoj Vladi jer može se izvući i praktički 6 mjeseci čekaš da postaviš pitanje, a onda ne znaš koja je važnija i koja je goruća tema za hrvatske građane i moraš tu malo amortizirati. Eto toliko, hvala. Hvala. Možda podsjetnik kolega Češek, postoji poslovnička mogućnost i pisanog upućivanja. Znači vi možete svaki dan pisati, dopisivati se s ministrima koliko vas je volja. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a Ivana Posavec Krivec, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je po mišljenju kluba SDP-a iznimno važan zakon, Zakon o hidrografskoj djelatnosti, njegove izmjene i dopune koje se ovdje ako ste bili pozorni očituju kroz 24 članka koja se mijenjaju. Hrvatska jest zemlja koja je orijentirana na more, koja je tradicionalno i povijesno pomorska zemlja i sigurno hidrografska djelatnost u Hrvatskoj treba biti od visokog interesa pa čak ću slobodno reći i od nacionalnog interesa za RH. je bitno da ovdje raspravljamo i da kažemo da nakon dugo godina zakona imamo izmjene, da su te izmjene nužne i time što je Hrvatska punopravna članica smo već puno puta danas čuli 1998. godine. Da bi procedura bila zadovoljena, ali i da bi se čulo ono što je zasigurno i cilj ove Vlade i ministarstva kao predlagatelja provedena je javna rasprava sa sa zainteresiranom javnošću. Mi smo u prilogu teksta ovog prijedloga zakona i dobili kompletno sve ono što je pristiglo na javnu raspravu, sve prijedloge, sve pritužbe ali i sva obrazloženja iz kojih je vidljivo da je puno stvari koje je stručno predlagano zapravo i predlagatelj ili predlagateljica akceptirala kroz dokument koji se danas nalazi pred nama. Da li je ova tema, tema koju treba raspravljati u hitnoj proceduri? Mislim da je rekao Poslovnik Hrvatskoga sabora i da je kroz obrazloženje koje smo dobili u pisanom ali i usmenom obliku potpuno jasno da ovakve teme i ovakve točke trebaju u Hrvatskom saboru biti raspravljene bez odgode i da su one uistinu bitne za funkcioniranje. Kada sam rekla da smo pomorska zemlja i da je ovo u svakom slučaju jedan od bitnih segmenata naših interesa onda tu naše

koje ne smijemo zaboraviti i koje proizlaze iz Konvencije UN-a, a one se odnose na određivanje granica na moru, na upravljanje morskim okolišem što je za nas kao turističku zemlju i zemlju orijentiranu prema moru iznimno bitno, iskorištavanje ekonomske zone o kojoj je bilo ovdje govora ali i upravljanje živim i neživim morskim resursima. Zasigurno su to prilike koje možda u svim ovim godinama naše neovisnosti nismo još uspjeli maksimalno iskoristiti ali kao što je ovdje rečeno postoji interes za investicije, postoji interes za upravo stavljanje svih tih prirodnih morskih resursa u funkciju, a to možemo činiti u suglasju održivosti znači korištenja gospodarskih prirodnih potencijala za gospodarski razvoj. I ja zapravo vidim da je ovaj zakon u tom smjeru i išao kako bi kako bi omogućio da se sve te možebitne, kako je ovdje zamjenik rekao, investicije upravo i dogode u periodu koji je pred nama i da je predlagateljica zakona Vlada Republike Hrvatske ovdje imala potpuno jasnu i čistu namjeru da ono što je, kako je i kolegica rekla možda najvrjednije u prirodnom raspolaganju u hrvatskim prirodnim resursima to naše priobalje, naše more po kojem smo toliko poznati uistinu dobije punu i pravu funkciju. Ovdje je i kolega prije mene rekao da razvoj hidrografske djelatnosti u Jadrankom moru počeo davnih dana, zbrojio je da je to 208 godina prije današnjega dana. Pa mislim da je to bitno spomenuti, nismo to još danas čuli. Dogodilo se to upravo u vrijeme francuske vladavine na obali Jadranskog mora u periodu između 1806.

i samu Pulu te Piranu. Zašto to smatramo mi u klubu važnim, pa zato što ta tradicija svrstava naš Hrvatski hidrografski institut među 5 najstarijih institucija na svijetu takve vrste. I upravo iz tog razloga smatramo da je i o samome institutu potrebno voditi dodatnu brigu i kroz njega usmjeravati sve ono što je važno za razvoj hidrografske djelatnosti. Jer upravo glavnu ulogu u obnavljanju, odnosno u obavljanju hidrografske djelatnosti a koju između ostalog čini i hidrografska izmjera ima javna ustanova Hrvatski hidrografski institut. I on je, nemojmo to zaboraviti jedna od članica međunarodne hidrografske organizacije koja okuplja nacionalne hidrografske institucije iz 80 zemalja svijeta. Ovdje smo se danas najčešće bazirali na tome da su bitne hidrografske izmjere jer je predlagateljica u svom obrazloženju rekla da je hidrografska izmjera važan segment sigurnosti sigurnosti izrade pomorskih karata, da je ona važan segment sigurnosti plovnosti i da zapravo u toj cijeloj priči koja je pred nama želimo osigurati veću sigurnost na Jadranskome, na hrvatskome dijelu Jadranskoga mora. Upravo u tom smjeru i pozdravljamo sve one mjere koje proizlaze iz ovih izmjena i dopuna zakona koji se danas nalazi pred nama, smatramo da je od presudne važnosti usklađenost podataka na karti i u drugim publikacijama sa realnim i stvarnim stanjem u plovidbenom prostoru. Imamo neke primjere iz naše bliske povijesti, evo samo jedna Costa Condordia ili nešto slično je možda nemar, možda je previd ali je zapravo velika katastrofa i velika tragedija koja može nanijeti štetnu ne samo isključivo svim onim putnicima koji su bili već i ukupno cijeloj zemlji. Pa u tom kontekstu nas kao turističke, nautičke zemlje treba zanimati da je naše more sigurno za plovidbu svima onima koji po njemu žele ploviti. Naravno bitan segment u tome je i razvoj turizma kao što je već spomenuto. Ono što su oglasi za pomorce u cijelome svijetu postaju novi standardi i ovdje kod nas, zapravo događaju se situacije kada pokušavamo novim podacima utvrditi sve one promjene koje se u prostoru događaju kako bi smo naglasili ponovno tu sigurnost. Hrvatski hidrografski institut. da i druge pravne osobe mogu vršiti izmjere ali da samo službene karte, hidrografske karte i službeni dokumenti mogu biti oni koje je izdao Hrvatski hidrografski institut, a da se pri tome mogu koristiti izmjere koje su ovjerene od strane upravo istog. Važna je sigurnost plovidbe u svakome segmentu, važna je pri novim investicijama. Upravo je ovdje bilo riječi o tome kada su i na kojem djelu hrvatske obale učinjene zadnje izmjere luka. Vjerojatno tih detaljnih podataka nema i zato je potrebno prihvatiti i ove odredbe koje se nude danas pred pred nama ovim novim prijedlogom zakona da u kraćim vremenskim periodima treba raditi određene revizije jer svi mi koji barem neki doticaj imamo sa ovom tematikom znamo da dolazi do bitnih promjena na jadranskoj obali sa njene lijeve i sa njene desne strane. Znamo kako se morem, znači utjecajem mora mijenjaju i obale i znamo u kojem periodima se to događa pa je u svakom slučaju bitno i taloženje naslaga naslaga na morskoj obali, ali ima nažalost i situacija kada nije to samo utjecaj mora doprinio da dolazi do promjena na dnu mora već mislim da nas ima dovoljno ovdje upoznatih i sa situacijama da i zbog nemara različitih, što fizičkih što pravnih osoba dolazi do oštećenja ili uništavanja jadranskog podmorja i jadranske obale. Imamo nebrojeno primjera kada dolazi do nasipavanja obala, čak pod, kako da se sad izrazim, recimo uz suglasnost čelnika jedinica lokalne samouprave na obali jer se ne razmišlja o dalekosežnim posljedicama takvih nasipavanja obala koje nisu zabilježene u pomorskim kartama, već se razmišlja o tome kako postići malo veću šetnicu ili malo veću plažu a ne o tome koja se dubina morske obale događa. Pa u tom kontekstu dobro je svakih nekoliko godina, odnosno u roku od 3 godine po završetku svake intervencije u prostoru to uistinu i evidentirati u službenim kartama kako ne bi u konačnici dolazili do nekih problema kojih ljudi, stranci ili možda gosti ne bi bili svjesni i imali bi katastrofične posljedice i za gospodarstvo ali i za turizam. Neću puno detalja prolaziti kroz zakon ali ću se očitovati na nekoliko točaka koje su ovdje i kolege prije mene spominjali i izreći stav kluba SDP-a. Dakle jasno je da hidrografski informacijski sustav jest nešto što prvenstveno trebamo pozdraviti jel je to veliki pomak, pozitivan pomak u tome da imamo zajedničke objedinjene podatke na jednome mjestu i da su oni dostupni prije svega da su oni službeni. Nadalje, ovaj prijedlog zakona predviđa i usklađenje sa Pomorskim zakonom i sa drugim koje smo u međuvremenu od kada je ovaj zakon na snazi usvojili, ali usklađuje se i sa uredbama i dokumentima EU čija smo punopravna članica. Kada govorimo o načinu izbora ravnatelja Hrvatskog hidrografski instituta onda mi u klubu SDP-a pozdravljamo transparentnost i način na koji se odlučilo da ovdje riječ više nije o imenovanju već o izboru temeljem javnog natječaja. Taj izbor temeljem javnog natječaja svakako je standard demokratske zemlje u kakvoj mi danas živimo i u kakvoj želimo te demokratske tekovine ostaviti generacijama koje dolaze iza nas. Nemamo se čega bojati od javnog natječaja koje će provesti upravno vijeće javne ustanove, od javnog natječaja na koji će se javiti stručni ljudi i ne mogu vjerovati kolega Grubišiću da bi se dogodilo da netko tko ima veću kvalifikaciju od one koja je tražena bude odbačen tim natječajem pa on ovdje može imati samo dodatne bodove jer kao što ste rekli vi imate uvjete. Pa imam i ja ima nas puno ovdje koji imamo te uvjete ali zasigurno znamo tko je uistinu sposoban obnašati takvo važan posao u interesu naše domovine. I kada govorimo onda o upravnom vijeću i kada se samo vratimo na definiciju što to hidrografska djelatnost jest, a to je da ponovim samo u prvoj rečenici, grana primijenjene znanosti koja obuhvaća izmjeru dubina mora, rijeka i jezera, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju moru na morskom dnu i podmorju, marinsku geodeziju, oceanologiju itd. geologiju, geofiziku mora onda je potpuno jasno da i u upravnome vijeću ali i u hidrografsko-navigacijskome vijeću treba biti predstavnik znanosti. Mi ovdje govorimo o disciplini koja je proizašla iz znanosti i za nas u klubu SDP-a je neprihvatljivo da bismo iz upravnoga vijeća izbacili upravo predstavnika kako to ovaj amandman koji smo dobili na klupe predviđa predstavnika znanosti jer se zalažemo za to da sve ovo što činimo bude stručno. Znači zadržavamo pravo na različita razmišljanja ali mislimo da je ova argumentacija potpuno opravdana. Da je moguće smanjiti određene predstavnike i dovesti do racionalizacije vijeću je činjenica i da su se kroz godine od kada je na snazi ovaj zakon i okolnosti promijenile, te da je upravo ovakav prijedlog vijeća koje se sada smanjuje za tri člana primjereno današnjem trenutku smatramo upravo opravdanim. Sa druge strane ovdje smo razgovarali o tome da je do sada, a eto i prije dva mjeseca Vlada imenovala ravnatelja javne ustanove, a da će to sada činiti upravno vijeće čiji je predsjednik upravnoga vijeća član koji je predložen od strane resornog Smatramo da se na taj način upravo osigurava onaj cilj koji želimo, a to je da bude velika povezanost između resornog ministarstva koje je zaduženo za kontrolu morskoga prostoru u odnosu na instituciju koja tu sigurnost i ostalo treba provesti. S obzirom na sve izrečeno i ono što je predlagatelj rekao tekstom zakona, mi u klubu SDP-a podržat ćemo donošenje ovoga zakona. Posavec Krivec, dakle kada sam govorio o uvjetima natječaja za ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta onda sam govorio o tome da samo još nedostaje možda slika, sve drugo ima.

i normalno da ćete dobiti vi suglasnost to je potpuno jasno pa to ne treba crtati valjda o tome se radi. Drugo, govorite da 200 godina postoji hidrografija i više od 200 godina 205, 6 od 1800. od 1800. francusko doba kada je Dalmacija dobila i skupa s još nekim krajevima kao što je Kordun ili francuski … dobila naziv Ilirija cijeli taj kraj do Boke Kotorske. Tada su uspostavljena prva mjerenja hidrografska u Hrvatskoj. Pa mi nije jasno kako ni Francuzi, ni Austro-Ugarska, ni stara Jugoslavija ni nova Jugoslavije nikom nije palo na pamet da u tom mjerenju u tom okružju u tom okružju morskom hidrografskom u dolini meda i mlijeka u dolini Neretve nitko ne napravi termoelektranu na ugljen. Eto nakon 200 godina hidrografije vaša Vlada skupa sa vašim hidrografskim, vaš je čovjek na čelu hrvatskim institutom planira vaša Vladu investiciju hidroelektranu na ugljen kao u Birmingenu prije otprilike u doba negdje 1850.godine kada su dimnjaci zaklanjali i dim vid ljudi prema nebu. Eto to vi planirate za našu Iliriju napoleonovu Iliriju ili hrvatsku južnu Hrvatsku. Pa to je strašno. **Batinić, Milorad Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega, gotovo je nevjerojatno kako vi u svakom zakonskom prijedlogu, u svakoj inicijativi i u svakoj ideji koja bi donijela poboljšanju, određenom napretku s obzirom da su se vremena promijenila, s obzirom na okolnosti koje su se promijenile, s obzirom na neke odrednice Republike Hrvatske za koje sam sigurna da ste i vi u istome nastojanju u kojem sam i ja da Hrvatska jest i treba biti dio EU, da treba biti dio međunarodnih procesa, da treba biti dio transparentnosti vi uvijek nalazite neki problem, a nikada ne nudite rješenje. Zapravo vi danas ponovno idete na onu tezu da li je čaša polupuna ili je čaša poluprazna. Znači, ako nešto i jest dobro nađimo barem nešto da to pokvarimo, da ne idemo naprijed. Dakle, mi pred sobom imamo prijedlog zakona koji je uistinu usklađen sa svim potrebama Republike Hrvatske i sa svim europskim zakonima, direktivama, sa današnjim trenutkom. Sa druge strane imamo nešto što godinama egzistira i što je u određenom segmentu bilo potrebno promijeniti. Zakoni su ovdje da se mijenjaju, da se unapređuju i da se stvaraju bolji bolji uvjeti za život građana u Republici Hrvatskoj, da se osiguravaju investicije. Na tom tragu da se osigurava sigurnost i investicije stvoren je i ovaj prijedlog zakona. I ja vjerujem da ćete i to do samog njegovog donošenja i zaključiti. Hvala. Sljedeća replika Dražen Đurović, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Evo kolegice Posavec-Krivec ja sam se javio za repliku ponukan vašim entuzijazmom i tezom da netko tko ima bolje uvjete obrazovanja da će sigurno proći na natječaju, da tu uopće nema dvojbe. Mislim na neki način sam se zapitao živimo li mi u istoj državi i zar vi znate za slučajeve da u javnim ustanovama netko prolazi kod zapošljavanja, a posebno na rukovodećim mjestima zato što ima bolje reference, bolje uvjete, više godina radnog staža. A kad je riječ o predstavniku znanosti u Upravnom vijeću vratio bih se na ono što sam rekao. Pa zašto ne ujednačimo kriterije i ne definiramo primjerice da svim državnim institutima njih mogu voditi samo ljudi koji imaju doktorate i riješili smo problem. Dakle, institut nije agencija, to nije poduzeće. To je nekakva ustanova koja ima svoju znanstvenu funkciju i da smo kao država odredili da sve institute, državne institute u Republici Hrvatskoj mogu voditi samo ljudi koji imaju doktorate iz tih područja ne bismo svaki put kao što sam rekao, svaki put bi netko izmišljao neke svoje kriterije ovisno o resoru iz kojeg dolazi, ovisno o onim ljudima koji tamo misle zaposliti i svatko onda da prilagođava posebno pravila igre zapravo onim kadrovima koji misli tamo pozicionirati. Dakle, znanstvena ustanova je doktorat. Agencija, tvrtka, radni staž, radne reference. I vrlo je jednostavno. Imate predstavnika znanosti i imate nekoga tko relevantno može voditi znanstvenu instituciju, nekakav institut kao što ni general u američkoj vojsci ne može biti ako nema doktorat. U Hrvatskoj smo imali sa pučkom školom. Ali danas 25 godina kasnije ni u Hrvatskoj više neće postati general ako nema doktorat. Hvala. treba razlikovati dio našeg političkog i dio našeg stručnog rada. Primjerice ja bih kada bi se našla u situaciji da trebam liječničku intervenciju svakako bila sretna da mogu biti vaš pacijent jer uistinu stručne stvari koje se o vama pišu koje možemo čitati kažu da ste iznimno stručan u svom poslu koji radite, za koji ste se školovali. Isto tako, nije mi sada jasno zašto mislite da bi se Vlada prijedlogom zakona koji je pred nama skrivala iza javnog natječaja. Pa upravo prijedlogom zakona se mijenja situacija da Vlada imenuje, a kada Vlada imenuje onda ima puno šire ruke i bez obzira na uvjete natječaja od onoga kada je to izbor temeljem javnog natječaja. Prije dva mjeseca igrom slučajeva odstupanjem od dužnosti dosadašnjega ravnatelja Vlada je imenovala novog ravnatelja. gledajte sad ove situacije. To je čovjek koji 31 godinu radi u Hrvatskom hidrografskom institutu. To je čovjek koji nije član niti jedne političke stranke. To je čovjek koji je možda među 10 najutjecajnijih ljudi u toj struci na europskoj i svjetskoj razini. To je čovjek koji ima sve kompetencije da bude ravnatelj ovako jedne važne ustanove važne za Republiku Hrvatsku. Imenovala ga je Vlada, imenovala ga je temeljem njegovih stručnih karakteristika, a ne temeljem toga da li je pripadnik neke od političkih stranaka. Vidite u tome se razlikujemo. Mi otvaramo prostor struci ne gledajući iz koje boje ili iz koje stranke ta struka dolazi. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Odmah da nastavim. Dakle, malo je takvih slučajeva ili su pritajene političke pripadnosti onih koji su izabrani, dakle oni neće ući ni u jednu političku stranku, a da bi bili ravnatelji takvih instituta

ljudi nisu članovi vaše stranke to je druga stvar. E sada. Upravno vijeće instituta Hrvatskog hidrografskog instituta kaže sastoji se ili imenuje se, ima 8 članova od toga je jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove pomorstva koji je predsjednik Upravnog vijeća, a ostali su članovi ostalih ministarstava. Upravo ono što je moj kolega Đurović rekao da bi bilo dobro da ako već i je član, djelatnik u ministarstvu da onda barem bude upravo tako doktor znanosti, a bilo bi poželjno da bude i iz iz one da kažem znanstvene oblasti koja se bavi hidrografijom, oceanografijom itd.. Kada govorimo o Hrvatskom hidrografskom institutu, o njegovom o njegovom postojanju, jasno je da on djeluje dugo godina. Ali evo ja sam u jednoj replici naveo da je, čini mi se davao i mišljenje u svezi karata i karti hidrografskih u predjelu Neuma, u predjelu onih škoja, u predjelu poluotoka Klek itd.. Tako da je, ima određenih zabuna i zabluda sada u odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske a o čemu postoji i literatura i objašnjenje u literaturi koju smo i dobili kao saborski zastupnici. Sada odjedanput ovdje pričamo o liberalizaciji, o tome da treba potaknuti privatne investicije, privatnu inicijativu. A kažem onaj naš pa i od jednih i drugih pred izbore nabacivanih i pred izbore apostrofirani ZERP više nema ništa. Bosna šaptom pade kao i ZERP. Sada je u modi privatna inicijativa. Gospoda iz Spektar-a su izvršila istraživanja i mjerenja dakle i prodaju te karte, imaju pravo na prodaju, to im je dao ministar nadležni na to. I sada evo i predsjednik je u Americi i okuplja taj energetski lobij a Hrvatski hidrografski institut daje dozvole za mjerenja iz i dubine mora i geodetske podloge i sve ostalo što se radi u svezi mora. Mislim da se tu žuri upravo ovakvim hitnim postupkom, dakle žuri se ovoj Vladi da Hrvatski hidrografski institut ipak bude nekakva znanstvena i institucija koja bi u slučaju eksploatacije hrvatskog podmorskog blaga bila jedan relevantni faktor kod mjerenja svih ovih parametara koji su potrebni da bismo zaštitili. Kolegica je prije mene govorila da treba znati iskoristiti hrvatske hidrografske prednosti. A ja bih više govorio o tome da mi trebamo znati zaštiti naše prednost. U tome se razlikujemo. Ja znam da se ne može živjeti od zraka i da treba, da investicije nam trebaju. Ali trebamo vrlo jako paziti na budućnost naše djece, naših unuka i budućnost Hrvatske. Iskoristiti sada, prodati sada, dati u privatnu inicijativu da nam od mora naprave Meksički zaljev. Što ćemo onda od turizma, koji čini 16% BDP-a Republike Hrvatske, 16%, dogurali smo do 16%, počeli smo sa 8, 9, sada je već to 16%. E a koliko ćemo imati koristi od te eksploatacije plina itd. O plinu kao energentu, pa ja bih radije volio, bilo, ja sam uvjeren svi oni u dolini Neretve da bude termoelektrana na plin nego li na ulje. Pa to je potpuno jasno valjda iz tehnologije od 200 godina. Pa ja ne znam o čemu mi pričamo, nije kažete. Pa onda pravite ugljen u Dubrovniku, termoelektranu na ugljen napravite kada nije u Dubrovniku pa ćete vidjeti koliko ćete imati turista u Dubrovniku kada napravite termoelektranu u Dubrovniku a ne u dolini Neretve i u Labinu. Kada vi tako mislite. Dakle, o tome da se imenuju ljudi u upravno vijeće iz ministarstava najbolje govori današnja činjenica i podatak koji je izišao a to mnogi nismo ni znali da je ministar novoimenovani Lalovac, svaka čast gospodinu ministru Lalovcu dobio sve one funkcije koje je imao i ministar Linić 33 upravna vijeća, nadzorna odbora i ne znam ni ja …/Govornik se ne razumije./…. uz mjesto ministra financija koje je najodgovornije mjesto u Vladi Republike Hrvatske ja bih tako rekao, osim predsjednika Vlade, skidam kapu, dakle taj čovjek ima da se raskine sa 33 druga zaduženja koje mu je dao predsjednik Vlade. Ne znam treba li vam čitati što sve ima taj ministar, koje sve obveze, predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu, predsjednik Hrvatske skupštine Hrvatske lutrije, član Upravnog vijeća Agencije za, ma neću čitati zato što je to 33. 33. Tako isto se imenuju i drugi ljudi iz ministarstava koji također imaju zaduženja, nije on jedini koji ima toliko zaduženja. U Upravno vijeće Hrvatskog hidrografskog instituta. A kako smo i rekli ovdje ima i druga, kažete ne nudimo, pa nudimo rješenja, pa nudimo rješenja. Pa dajte, imenujte ljude sa da kažem visokim obrazovanjem, akademskom titulom u upravno vijeće kojima je to struka ili barem približno struka. Što će ministar obrazovanja u Hrvatskom hidrografskom institutu. Ne znam, ajde sada vi meni recite. Ili ne znam ministar unutarnjih poslova, eto, iako je iz Splita čovjek, ali eto. Dakle, s obzirom da se radi o hitnoći postupka. Zašto hitnoća postupka? Pa očito je o tome da se radi o tendenciji, namjeri da se privatnicima i privatnoj inicijativi upravo da ono o čemu sam u početku govorio, mogućnost investiranja i to vrlo brzo, vrlo hitro, tako da moramo pod hitno mijenjati i ovaj zakon i prilagođavati naše zakonodavstvo uz ono što je već rekao kolega Češek za novo zaposliti 3 djelatnika u Hrvatski hidrografski institut. I tu samo što nemamo slika ali i to će se valjda uskoro saznati tko je to. Stari zakon je donesen 1998., potrajao je evo 16 godina uz male dvije izmjene i sada imamo novi. I to novi koji je donesen zbog toga da bi se kaže osiguralo redovito i nesmetano odvijanje investicija u navedenom prostoru uz zadovoljenje uvjeta sigurnosti na moru. Neophodno je kaže uvođenje Instituta ovjere službenih izmjera izmjera hidrografskih i liberalizacije i uređenja hidrografske djelatnosti. Eto to je sve što piše, razlog donošenja po hitnom postupku uz zapošljavanje tri djelatnika i novoga ravnatelja. Zbog toga klub HDSSB-a, a ne ja nisam za klub, ja sam zaboravio, najčešće govorim za klub, pa neću se izjašnjavati sada. Eto neću, minutu sam ostavio. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo repliku, Dražen Đurović. Izvolite. Pa evo kolega kad je riječ o kadrovskim pitanjima dobro ste vi to rekli, ali i vidljiva je dakle ideja. Mi imamo čovjeka, čovjek je sjajan, on radi puno godina, mi smo ga izabrali pa nećemo sad valjda postavljati sustavno više kriterij u koji se taj naš čovjek ne bi uklopio. On je jedan od 10. Ma Hrvatska je puna jednih od 10. Nemamo mi praktički, bez uvrede ikome, u nijednom segmentu znanosti nijednog od 10, barem ne u svjetskim razmjerima iako se mnogi od nas tješe da smo mi jedan u 5, jedan u 7, jedan u ne znam što. Ali kad je riječ o tome, ajmo postaviti neke sustavne kriterije, pa nećemo sad kad već imamo čovjeka. Ja čovjeka niti znam niti poznam niti čuo niti vidio. Nije pitanje čovjeka je pitanje sustava. Ne, mi ćemo radije sustav prilagoditi našem čovjeku nego postaviti sustav pa pokušati naći čovjeka nek se pojavi koji odgovara tim kriterijima. A da ne kažem koliko stotina i stotina hrvatskih doktora znanosti i znanstvenika na Burzi stoji, ne mogu ni dobiti kao znanstveni novaci da rade na fakultetima. Ali mi imamo ljude, pa nećemo valjda sad postavljati bilo kakve kriterije. I ovaj način o priči da je čaša poluprazna ili polupuna nije ona ni poluprazna ni polupuna ona je prazna i svega je par kapi ostalo na dnu čaše. To je naša čaša. uopće ime o kojem se, ne znam uopće tko je ravnatelj Hrvatskog hidrografskog niti raspravljam o imenu niti imam išta protiv tih nekakvih imena. Ali Ali principijelno, načelno govorim o načinu izbora jer ovdje i piše da se ravnatelj imenuje uz suglasnost ministra pored svih onih. kolegica koja je govorila iz SDP-a i ja naravno da će biti, pa to je potpuno jasno, valjda to bi bilo stvarno iznenađenje kao kad bi mi amandman prihvatili ovdje u Saboru jel' za nekih 100 milijuna kuna za Slavoniju. To bi zaista bilo iznenađenje. Tako bi bilo iznenađenje da se ja izaberem umjesto umjesto nje za Hidrografski institut za ravnatelja. O tome da, ma nemam što više reći, da to je to. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.